29 – 31 януари 2020 г.: „1. Гласуване на Проект на решение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провал на политиката в областта на околната среда и водите. Вносители – Корнелия Нинова и група народни представители, 20 януари 2020 г. 2. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта. Вносители – Валери Симеонов и група народни представители, 16 януари 2020 г. 2020 г. 3. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит. Вносител – Министерският съвет, 10 декември 2019 г. 2019 г. 4. Законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел. Вносител – Министерският съвет, 28 юни 2019 г. 2019 г. 5. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. Вносител – Министерският съвет, 6 ноември 2019 г. Приет на първо гласуване на 12 декември 2019 г. 2019 г. 6. Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани. Вносител – Йордан Цонев, 23 януари 2020 г. за четвъртък, 30 януари 2020 г. 7. Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване

2020 г. 8. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. Вносители – Корнелия Нинова и група народни представители, 11 септември

и Атанас Костадинов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политиката на Министерството на енергетиката по отношение на бъдещето на въглищните топлоелектрически централи в България; 10.2. Отговори на въпроси и питания.“ Моля, режим на гласуване.

Ще проработи системата, спокойно. Понеже сме много хора и отведнъж атакуваме пултовете.

Моля, квесторите, да помогнете на народните представители, включително и на мен

Понеже системата от дълго време не е виждала толкова много народни представители, сега отведнъж я стреснахме.

Моля, режим на гласуване отново по така предложения Проект на програма за работата на Народното събрание през тази седмица. Всички успяха ли да гласуват,

Гласували 231 народни представители: за 191, против няма, въздържали се 40. Предложението е прието. Преди да Ви дам думата за процедури, господин Иванов и господин Попов, да изчета съобщенията. Предполагам, че процедурите са във връзка с първа точка или нещо преди това.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Вносител – Спас Панчев. Водеща е Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Разпределен е и на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и Комисията по здравеопазването.

Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани. Вносител – Йордан Цонев. Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“

Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Разпределен е и на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по правни въпроси и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Предложение за провеждане на разисквания по питане №

относно политиката на Министерството на енергетиката по отношение на бъдещето на въглищните топлоелектрически централи в България. Вносители – Корнелия Нинова и група народни представители. Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г. Вносител – Министерският съвет. Разпределена е на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по правни въпроси, Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по енергетика, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по външна политика, Комисията по отбрана, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по земеделието и храните, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по образованието и науката, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по здравеопазването, Комисията по околната среда и водите, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения,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 Комисията по културата и медиите. Разпределен е и на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Съобщения: Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че:

Сухопътните войски на САЩ в Европа. В подготовката ще участват сили и средства от Въоръжените сили на Република България, както и вертолети от Сухопътните войски на САЩ в Европа. Подготовката не е свързана с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи военни операции, както и с извършване на дейности за предотвратяване на военни действия, водени от други (на друга държава или организация) въоръжени сили. В изпълнение на разпоредбите на Закона са уведомени компетентните държавни органи. ІІ. За времето от 10 до 14 февруари 2020 г. включително ще се проведе учение в Република Гърция. В учението ще вземе участие формирование от Сухопътните войски с военнослужещи с бойна и транспортна техника, щатно въоръжение, снаряжение и екипировка. Участието на формирование от Сухопътните войски в учението е на основание покана от командира на Сухопътните войски на Република Гърция и постигнати договорености на проведените планиращи конференции. Учението не е свързано с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършване на дейности за предотвратяването на военни действия, водени от други (на друга държава или организация) въоръжени сили. ІІІ. В изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили, със своя заповед е разрешил преминаването през въздушното пространство с невоенен характер и кацането на летище Бургас на самолет с неговия екипаж от Военновъздушните сили на Украйна с цел превоз превоз на военна продукция. Разрешението е в сила за преминаване през въздушното пространство на Република България при полети по маршрут Украйна – Обединени арабски емирства и обратно в периода от 24 до 31 януари 2020 г. включително.

Народното събрание са постъпили отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функциите по Закона за банковата несъстоятелност за периода 22 декември 2019 г. – 21 януари 2020 г. и Протокол № 2 от заседание на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, проведено на 23 януари 2020 г., на 23 януари 2020 г., на което отчетът е разгледан и обсъден. С писмо на председателя на Народното събрание отчетът и протоколът са изпратени на Комисията по бюджет и финанси. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. събрание 29 – 31 януари 2020 г.: „1. Гласуване на Проект на решение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провал на политиката в областта на околната среда и водите. Вносители – Корнелия Нинова и група народни представители,

Процедурата ми е по начина на водене. Обръщам се специално към Вас в качеството Ви на председател на Народното събрание. Всички ние, народните представители, но най-вече Вие, уважаема госпожо Председател, сме длъжни да браним авторитета на най-представителния орган в Република България, в една парламентарна република, а именно Народното събрание. Миналата седмица, когато се обсъждаха доводите по отношение вота на недоверие по едни изключително реални и тежки проблеми в България, господин министър-председателят предпочете явно феновете на „Левски“ (шум да се разрешат проблемите с водната криза на стохиляден град и с тоновете отпадъци, които се изсипват в цяла България. Днес, когато се гласува този вот на недоверие, министър-председателят отново го няма тук, в Народното събрание. Вие обърнахте ли се към него, поканихте ли го тук и по какъв начин Вие предотвратявате маргинализирането на Народното събрание от страна на министър-председателя? Поканихте ли го и, ако да, защо той не е тук (шум и реплики) сега, какви са мотивите му? Сега феновете на „Левски“ ги няма. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Разпоредбите на чл. 89 от Конституцията на Република България и членове 109 и 111 от Правилника не изискват присъствието на министър-председател, когато се обсъжда и гласува вот. Той е вот към работата на Министерския съвет, част от Министерския съвет е тук. Министерският съвет е уведомен за днешното гласуване. Господин Иванов, заповядайте за процедура.

Моля, режим на гласуване по така направената процедура.

Тук трябва да има още един човек. Той е тук, в залата, но той трябва да бъде тук, горе, при Вас, госпожо Председател. Трети месец, откакто Народното събрание има свой нов заместник-председател. Колеги, до този момент да сте го видели на трибуната? Това е неговата работа – да стои на трибуната, да води, да дава думата, да прекъсва. Дали този човек може да се справи с тази задача? Защото аз започвам да се съмнявам, че той не може да се справи с тази задача. Въпросът не е само да му се даде кабинет. Да, има кабинет. Въпросът не е само да му се предостави кола от Националната служба

Господин Шопов, моля Ви! Благодаря за уместната Ви забележка. Господин Симеонов ще бъде включен в заповедта за водене на Народното събрание в следващата седмица.

да определям заместниците си за седмицата. Господин Симеонов ще бъде включен за работа в следващата седмица. Колеги, ще Ви прочета: „Проект! РЕШЕНИЕ

Гласува недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провал на политиката в областта на околната среда и водите.“ Проектът за решение Проектът за решение ще бъде приет, ако за него са гласували повече от половината от всички народни представители – тоест, ако 121 души са гласували „за“. Колеги, по-спокойно натискайте пултовете, всеки ще може да упражни вота си! Нека не натоварваме системата.

235 народни представители: за 102, против 124, въздържали се 9. Предложението не е прието. Вотът на недоверие не е успешен. Следват Следват отрицателни вотове. Госпожо Дариткова, заповядайте за отрицателен вот.

И това беше предизвестен финал, защото самите Вие не вярвахте, че ще успеете. Идеята и темата са актуални – проблеми в сектор „Околна среда“, но сценарият Ви беше слаб, реализацията лоша. Дори слайдшоуто Ви не беше впечатляващо, защото основната Ви цел беше да извлечете политически дивидент от кризата в Перник. Отново, заслепени от тяснопартийни интереси и лидерски амбиции, не успяхте да убедите хората, че предлагате алтернатива. У всички остана усещането, че сте по-скоро лоша алтернатива. Залагате на негативното говорене и подклаждате страховете на хората. Без притеснение използвате лъжи и манипулации, дори и такива, че например от горене на отпадъци може да се заразиш с хепатит

и околната среда се развиха около представата за отговорност е време да Ви попитаме: кой от БСП ще понесе отговорност за проваления вот? При нас отговорността е ясно дефинирана, очевидно е, че тя се търси чрез всички законови средства и над никого няма опънат политически чадър. Сега очаквам след четвъртия провален вот на недоверие да започнете да обяснявате, както след поредната изборна загуба, че всъщност това е победа, подценявайки демократичния рефлекс на българите. Все пак се надявам да не сте се разстроили чак дотолкова, че да решите отново да излезете в нелегалност. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Благодаря на всички отговорни парламентаристи, които осъзнават, че това правителство има потенциала и силите да се справи с всички предизвикателства и да довърши мандата с реализация на заявената програма. (Ръкопляскания от

Господин Гърневски ще бъде елегантен Абсолютно убедено гласувах против този вот на недоверие към правителството, защото от дебатите стана ясно, че в България няма национална криза в управлението на екологията и водите. Да, имаме сериозен локален проблем с водоснабдяването на Перник поради различни обективни и субективни причини. Правителството реагира адекватно и намери решението за Перник далеч преди левицата да изсмуче от пръстите си манипулиращи аргументи за своя вот на недоверие. Станаха безкрайно ясни обаче истинските причини за искането на този вот. Първата е, че Столетницата се опитва да свали от себе си отговорността за 40-годишното си безхаберие към водопреносната етернитова мрежа на страната. Мрежа, построена през социализма и износена далеч преди кончината му. Неслучайно в началото на прехода страната губеше 70% от питейната си вода. Едва в последните 10 години с усвояването на средства и по европроекти започна лечението на този проблем. Проблем, завещан ни от комунистическата номенклатура, докато разграбваше в криминалния преход България. Втората причина. След като 10 години подред народът ги наказва с вот на недоверие на всички избори, червените реставратори сега се опитват да ловят политическа риба в пресъхналия пернишки язовир. След загубите им миналата година в цели два избора днес се надяваха с процедурни игрички да докопат властта през задния вход на демокрацията без избори. Еее, другарки и другари,

защото решаването на водната криза няма как да се случи със създаване на конституционна криза. Вносителите на вота през годините – последните 30 години на демократични промени, съвсем ясно доказаха,

И на последно място, гласувах „против“, защото, както каза колегата Гърневски: „Единствената цел, която преследвахте, е да влезете във властта през задния вход, за да отклоните България от нейния демократичен път.“ Благодаря, уважаеми господин Ципов. Продължаваме, колеги. Заповядайте, господин Генов. По начина на водене, госпожо Председател. Обръщам се към Вас да обясните на колегите, че вотът на недоверие не е заден ход на парламента, а парламентарна процедура. Дайте им по едно правилниче и да четат, да се ограмотяват, да видят, че това е нормална процедура. А пък политическата риба Вие я изтровихте

в последните няколко години държавата, обществото влизат от криза в криза: криза в здравеопазването,

Системите започват да отказват една след друга. Един от колегите лекари каза, че в медицината това се казва „полиорганна недостатъчност“. Когато органите в едно тяло спират да функционират, знаем какъв е изходът. Такава власт може да се запази само със страх, натиск и репресии, със затваряне устата на смелите, свободните и на инакомислещите. Бяхме свидетели на това в годините. Разбира се, първо, се започна с нас от опозицията. На множество проверки бяха подложени колеги без основание. Години наред Ви се втълпява: „Няма алтернатива, няма алтернатива. ГЕРБ може да са лоши, но са единствените.“ Не, не е така! След това се продължи с журналистите. Уважаеми колеги, журналисти, помните ли колко от Вас в годините бяха уволнени и изхвърлени от работа за това, че имат различно и смело мнение и го изразяват свободно? Минахте през бизнеса, който също подложихте на натиск, страх. Минахте през протестиращите. Първо ги разделяхте и противопоставяхте. След това ги снимахте и с актове за нарушения ги привиквахте през ден в полицията, за да тормозите тях и семействата им. Стигнахте до там да обгазявате свободно протестиращи българи срещу политиката на правителството. (Шум и Насочихте се и стигнахте до най-високото равнище в държавата – президента на държавата. (Шум и реплики.) Уважаеми български граждани, как мислите: ако президентът беше един послушен, мълчалив, безобиден и съгласен човек, дали щяхме да слушаме в ефир специални разузнавателни средства вчера?! Сигурно не. Да оставим настрана въпроса, че от тези СРС-та се вижда, че той не е нарушил нито един закон в държавата, но искаме да кажем нещо друго много важно. Уважаеми управляващи и представители на съдебната власт, огласяване на специални разузнавателни средства е закононарушение поне по няколко закона в България. Това е опит да се сплаши президентът и той да замълчи. Ние вярваме, че той няма да го направи. Това е уж юридически акт с политическа цел отстраняване на ярък политически опонент, без оглед на последиците, а те са разрушаване на институциите. Но не е само това. Случващото се е вредно и опасно. Уважаеми българи, живеем в нестабилност в България, създадена от управляващите; живеем в кризи в живота ни всеки ден; в бедност, неравенства, страх, а сега – и институционална война. Скъпи българи, разграждат държавността с едничка цел – да останат на власт на всяка цена и без никакъв опонент. Знаем, че вотът на недоверие не мина. (Реплики.) Нека да излезем от математиката и да попитаме Вас: с това, което чухте от отрицателните вотове, колко от Вас са съгласни? Чухме, че легитимно право на опозиция в една демократична държава – да иска вот на недоверие, е задният вход в политическия живот. В дебата чухме, че конституционно записаната възможност за служебен кабинет е нелегитимна. Управляващите не само погазват тихомълком Конституцията, а вече и официално оттук на глас я суспендират с думи. Но да излезем и от юридическия казус. Питаме Ви Вас – не само онези 41% от българите, които казахте, че подкрепяте вота на недоверие в едно социологическо проучване, при Вас, които сте гласували за тези партии, партии, има много умни хора, родолюбци, по свободен избор сте избрали тях и това заслужава уважение, ако сте го направили свободно. Но питаме Ви: Вие за това ли гласувахте?

Гласувахте ли да се разгражда и продава държавата? (Реплики.) Помислете! Ако днес се страхуваме, ставаме съучастници на този процес. Ние от „БСП за България“ не се страхуваме. Нека всеки, който милее за България, за семейството си, за себе си и децата си, да се обединим и да продължим волята си за промяна. Бъдете смели

Внесен е от народния представител Валери Симеонов и група народни представители на 16 януари 2020 г. С Доклада на Комисията по бюджет и финанси ще ни запознае госпожа Ангелова. (Реплики от

№ 054-01-4, внесен от народния представител Валери Симеонов и група народни представители на 16 януари 2020 г. На редовно заседание, проведено на 23 януари 2020 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха представителите на Министерството на финансите: Маринела Петрова – заместник-министър, и Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“. Законопроектът беше представен от народния представител Валери Симеонов. С предлаганата в настоящия законопроект промяна в Закона за хазарта се цели лотарийните игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности... се организират само и единствено от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, чийто приходи от дейността се използват от Министерството на младежта и спорта, след съгласуване с министъра на финансите, за нуждите на физическото възпитание и спорта. В резултат на предложената промяна ще се осигурят повече средства за отделните програми на Министерството на младежта и спорта, а именно: за развитие и насърчаване на физическата активност и практикуването на спорт от различни групи на населението; за подпомагане на спортните федерации, свързани с адаптираната физическа активност и практикуването на спорт от хората с увреждания; развитие и насърчаване на учащите, включително деца в риск към системна физическа активност; физическо възпитание и практикуване на спорт като средство за здравословен начин на живот, физическо и духовно развитие; създаване на условия за реализиране на ефективен тренировъчен и състезателен процес на спортистите, масовизиране на заниманията със спорт в различните възрастови групи и усъвършенстване на системата за управление на тренировъчния процес, като възможност за спортно развитие и основа за реализиране на високи спортни резултати и други. Наред с това ще се осигурят повече средства за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и съоръжения в държавните и общинските училища в Република България, което от своя страна ще доведе до подобряване на условията за спорт в тях. Действащата към настоящия момент правна уредба дава възможност и на други хазартни оператори да организират посочените лотарийни игри, но за сметка на това те нямат никакви ангажименти във финансирането на спорта. С увеличаването на средствата от дейността на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ ще се гарантира промяна в социално-икономическите условия в областта на физическото възпитание и спорта, като ще продължи да се реализира в пълна степен държавната политика в тази област. Предлага се също органите на управление на държавното предприятие да се назначават съвместно от министъра на младежта и спорта и министъра на финансите, като по този начин по-добре ще се гарантира тези органи да са финансово отговорни. Освен това се предвижда въвеждане на забрана за продажба на талони и други удостоверителни знаци, свързани с лотарийните игри, да се осъществява от търговски обекти, които са разположени близко до учебни заведения. Този тип игри са едни от най-масовите на българския пазар, като тяхното разпространение е свързано и с провеждането в електронните медии и интернет на агресивна по своята същност реклама. Това до голяма степен влияе на подрастващите, които са уязвима група, която трябва да бъде предпазвана от възможността за създаване на хазартна зависимост. На практика в търговските обекти не се извършва стриктен контрол по отношение възрастта на купувачите и мярката ще възпрепятства възможността ученици да придобиват такива талони по време на междучасия. В Законопроекта са разписани и правила по отношение прекратяването на лицензите на лицата, които към настоящия момент организират такива игри, като са дадени реалистични за изпълнението срокове, в които да приведат дейността си в съответствие със Закона. Така предложената законодателна промяна няма да доведе до нарушаване правата на спечелилите участници, чиито печалби не са изплатени до настоящия момент. Това се налага, доколкото в правилата за някои от моментните лотарийни игри е предвидено разсрочено изплащане на печалбите. С промяната се гарантира на спечелилите лица, че организаторите на лотарийни игри, за които ще важи ограничението, ще изплатят дължащите се печалби в посочените в Проекта срокове. За целта организаторите на лотарийни игри, чийто лиценз ще бъде прекратен, ще следва да учредят в полза на Държавната комисия по хазарта безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на печалбите, които не са изплатени до този момент. След проведеното обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: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

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Настоящият законопроект е втори, надявам се този път да бъде сполучлив опит

за промени в Закона за хазарта, който предвиждаше ограничаването на предлагането на хазарта, начина, по който това се извършва, и въвеждани съответни ограничения в тази посока. С настоящето предложение за промяна в Закона ние въвеждаме едни малко по-строги мерки, които са свързани с най-разпространените хазартни игри, а това са лотарийните игри. Не знам дали е необходимо всеки от Вас да бъде убеждаван, предполагам, че всеки от Вас е свидетел на това неимоверно развитие основно на лотарийните игри под формата на талони, билети, в които наградите са заложени и чрез изтъркване на повърхностния слой на картончетата може да се стигне до резултата от това купуване и залагане и съответно хазартно наддаване. Това разпространение се наблюдава абсолютно навсякъде. Развитието започна от 2014 г., когато поради пропуск или умишлено прокарване през Народното събрание на конкретен текст, всички участници и всички оператори на лотарийни игри бяха освободени от данък. Тогава се получи едно много сериозно развитие на тези игри. Наблюдаваме го как продължава и частните оператори, които извършват този тип дейност, за съжаление, съвсем наскоро се установи, че даже икономисват голяма част от данъците, но това е друга тема. Целта на Законопроекта е да ограничи тази съвременна пандемия, бих казал, тази проказа, която уврежда здравето, имуществото, много често и живота на закостенелите играчи. Напоследък в криминалната статистика се увеличават случаите на криминални престъпления в резултат от хазартна зависимост поради невъзможността да си набавят средства. Много често това разбива живота на цели семейства. Има случаи, когато най-близките хора са подложени на терор и даже се стига и до убийства. В едно дело на Европейския съд кратко, но доста ясно и категорично са изложени вредите от хазартните игри. игри. Констатира се, че те носят сериозни рискове и за обществото, и за играчите като цяло, и за всички граждани поради влошаване на икономическото състояние на семейното положение, както и на тяхното здраве. Поради естеството си хазартните игри и игрите с парични награди дават възможност само на много малък брой играчи да печелят, тъй като в противен случай, естествено, те не биха имали достатъчно средства и не биха могли да продължават да съществуват – говоря за операторите. Поради това в огромния брой случаи играчите губят много повече, отколкото печелят. Възбудата от играта, обещанието за много по-големи печалби, могат да накарат играчите да похарчат за игри повече от бюджета, с който разполагат, и да се стигне до тези грозни случаи, за които говорих в началото. Това са единствените мотиви, уверявам Ви, на мен и на моите колеги, внасяйки този законопроект, и всякакви спекулации в друга посока, намеци за преразпределяне на бизнеса и така нататък, Ви уверявам, че са неоснователни и в рамките на това управление, в което ние участваме, към настоящия момент ще бъде невъзможно. Не мога да гадая в бъдеще какво ще стане при едно следващо управление и при едно следващо Народно събрание, което да промени тези закони. Смятам, че е наш общ дълг, който ни вменява и Конституцията – да положим необходимите усилия за опазване здравето на нашите сънародници. Това са в най-общи линии причините за внасянето на въпросния законопроект. Беше изложено в Доклада на Комисията по бюджет и финанси, не мисля да се спирам върху него ясно бяха разяснени текстовете. Искам само да добавя, че пак по повод на медийни спекулации, в много държави от Европейския съюз, бих казал, в повечето държави от Европейския съюз е наложен държавен монопол върху тези игри. Бих цитирал:

трябва да бъде възпрепятствано и най-сигурният начин – това е точно, чрез предоставянето и правото тези лотарийни игри, най-масовите игри, да се извършват единствено и само от държавата. Оттам нататък следват всички тези цели, които си бяхме поставили с колегите от „Обединени патриоти“ в първия законопроект в средата на 2018 г., а именно: ограничаването на рекламата, определянето на времето на рекламиране, както и местата за предоставяне на тези услуги, тъй като в момента те се предоставят навсякъде – в магазини, в малки малки заведения, на автогари, абсолютно навсякъде, където има търговска дейност. По този начин не е възможно да се спазва изискването на Закона тези лотарийни игри и въобще хазартът да не се предлага на деца под 18 години, тъй като частните лотарийни оператори са прехвърлили това право на дистрибуторите си. В най-общи линии това са мотивите. Разчитам на Вашата съвест. Разчитам на Вашата отговорност, за да бъде подкрепен този закон, още повече

Ние няма да подкрепим този законопроект поради икономически и морални причини. Не можем да приемем декларацията на колегата Симеонов, че предлагането на промените в Закона не са свързани с преразпределението на един специфичен пазар между олигархични групи в България – пазар, който носи лесни пари в стотици милиони лева за сметка на българските граждани, за сметка на съсипване на човешки съдби. Социалистическата партия ние разглеждаме законопроекти и внасяме и други предложения, свързани с развитието на българската икономика, със създаването на добавена стойност, с развитие на отделните сектори на българското национално стопанство, интегриране на България към икономиката на Европейския съюз и повишаване на нейната конкурентоспособност. Ние няма как да подкрепим Законопроект, който цели пускане на известна мъгла именно в процеса, в който в мъглата и под чадъра се извършва това преразпределение. Уважаеми колеги, става дума, че Агенцията за държавна финансова инспекция публикува Доклад, представен ни от господин премиера, че става дума за повече от 210 млн. лв. неизплатени според тази агенция от съответните играчи в хазартния бизнес. В тази връзка възниква въпросът: къде са държавните институции? Защо държавните институции са допуснали загуби в стотици милиони за българския бюджет, а чрез преразпределението – за българското здравеопазване, за българските деца в образованието, за социални програми, за стимулиране на конкурентоспособността на българските фирми? Как така повече от пет години тези над 210 млн. лв. са попаднали в частни ръце, вместо в бюджета? Кои са тези институции? И ние нямаме никакво съмнение, че много добре е направена тази проверка, но мисля, че за всички е ясно, че тази проверка е поръчана. Как така премиерът ще казва: „Аз няма как да скрия този доклад“? Ама как ще го скриете, господине? Вие сте го поръчали най-вероятно този доклад. И така, да видим какви са функциите на Държавната комисия по хазарта. Основната функция на Държавната комисия по хазарта, подготвих тази част на изказването от уеб страницата на Комисията, е държавният надзор върху хазарта. Браво! Много хубав надзор прави Държавната комисия по хазарта! Какви са приоритетите и целите на Комисията? На второ място, осъществяване на задълбочени проверки и проучвания по подадени документи и място за спазване на Закона за хазарта. Отлично! Неизпълнена функция! С кого взаимодейства Комисията по хазарта? Националната агенция за приходите – НАП! Агенцията по хазарта е към коя институция? Към Министерството на финансите! Националната агенция за приходите, която е проспала стотици милиони лева, е към коя институция? Към Министерството на финансите! Министърът на финансите е член на кое? На Министерския съвет! Освен Националната агенция за приходите, която с нейните експерти, със специални отдели за големи фирми, не едното, а и двете очи са затворили. По какви причини? Тия хора от Агенцията за контрол на хазарта – държавната комисия, и от НАП имат две причини: те или са пълни професионални „калинки“ и не знаят за какво става дума, или са добри професионалисти, но са затворили не едното, а и двете очи. Аз мисля, че – въпреки многото „калинки“ там има и доста специалисти. И тия специалисти трябва в специализираните държавни органи да проверят защо, при какви условия, колко картички за Нова година са получили, за да си затворят очите в продължение на години, та да прелитат покрай тях стотици милиони левове от българския бюджет в посока на частни ръце. Тук е Министерството на вътрешните работи, ГДБОП, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и така нататък. Обърнете внимание на структурата на Агенцията по хазарта. Тук е пълно с дирекции, директор на дирекция „Лицензионна и контролна дейност“; директор на дирекция „Нормативни уредби“, главни секретари – само няма дирекция „Водоплаващи птици“! Всичко има, обаче няма контрол. Обърнете внимание – кои влизат като членове на Държавната комисия по хазарта. Първо, Националната агенция за приходите – няма да казвам имената на колегите, които влизат там. Националната агенция за приходите е вътре в Комисията по хазарта и би трябвало най-добрият експерт да е изпратен там. Вие кого бихте изпратили в тази бала от огромни пари, която се върти? Най-доброто, за да следи какво става! На второ място, пряко е представен човек от Държавна агенция „Национална сигурност“. Какво прави ДАНС в Комисията по хазарта пет години? Същото прави, което правеше и в КТБ. за двамата директори на двата финансови отдела казват – съвсем случайно, няколко дни преди да падне банката, напуснаха. Единият стана безработен – от огромната заплата на офицер отива безработен. Другата отива на два пъти по-малка заплата в друга държавна институция. Ни чул, ни видял! Сега ми е много любопитно дали представителят на ДАНС е още там, или не се е пенсионирал по болест. Ще бъде много интересно! След това влиза представител от Министерството на правосъдието и на Министерството на икономиката, разбира се. Цялата държавна власт е в Комисията по хазарта. И децата от детската градина няма да повярват, че пет години стотици милиони изтичат, тия юнаци стоят и папкат картички за Коледа и за Първа пролет! Тук трябва да се съставят специализирани звена, които с месеци да разследват тези „юнаци“. Натъкнах се и на нещо друго

внесено от министъра на финансите и прието, което касае таксите в хазартната дейност. Много любопитно четиво, качено в интернет! И кое е интересното в това четиво? Като се правят промени в таксите с цел увеличение на бюджетните приходи и нищо не е забелязано, какво излиза? Ключовите държавни институции са в Комисията по хазарта. Вътре е и Националната агенция за приходите. Внася се постановление в Министерския съвет, което се разисква. Уважаеми колеги, как се приема едно постановление? Първо, това постановление е мотивирано писмено и устно от министъра на финансите господин Горанов. Второ, всяко министерско постановление минава през Правния отдел на Министерския съвет. Би трябвало най-добрите правни експерти в Министерския съвет да са видели това предложение. Когато има дневен ред на Министерския съвет по всички постановления и предложения, които се правят за промени в закони, се искат становища от всички министерства, които касае това. И другите министерства са дали становища. Много ми е любопитно какви са тези становища и какви са тези промени в Закона за таксите в декември месец, та се налага сега да се променя цялата система? система? В заключение, тук малко хазартно ще ни трябва някакъв жокер, за да подпитаме българската общественост кой е виновен за огромния скандал в хазарта? Очевидно е, че скандалът, първо, иска да прикрие преразпределение на функции и парични парични потоци, но, второ, жокерът ни трябва, за да вземем решение за това кой носи отговорност за този юридически хаос в хазарта, който е създаден умишлено

аз съм съгласен с по-голямата част от Вашето изказване и приемам фактите, които излагате. Друг е въпросът, че според мен те не са по същността на предлагания законопроект. Може би в бъдеще време ще имате проблеми с някой от заместник-председателите на Народното събрание, когато правите такива изказвания. Аз умишлено в моето изказване спестих всички факти и обстоятелства, свързани със злоупотреби, разследвания и прочее. Това не е предмет на този законопроект. В крайна сметка аз не можах да разбера защо Вие няма да подкрепите този законопроект. Едно голо обвинение, цитирам, че се извършва преразпределяне на пазара, не мисля, че дава основание и обяснение за едно такова поведение от Ваша страна или, ако такова решение имате, от Вашата група. Това е неподкрепено с нищо обвинение. В края на краищата Законопроектът го внасям аз и моите колеги.

са факт, но това е работа на прокуратурата и съда, които вече влязоха в тези институции. Аз мисля, че нашата работа е друга. Нашата работа е да създадем законова база, с която

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми професор Гечев, тази реч, която чух от Вас, самият аз мислех да я държа преди малко. Точно тази реч, която Вие държахте в момента! Нали за това е идеята? От кога започнаха проблемите в хазарта! От 2013 г., когато хазартът почти тотално се раздържави и влязоха много мощни частни субекти в този хазарт. Само да Ви кажа официалната цифра, че над 3 млрд. 200 млн. лв. годишно се въртят в този бизнес! И Вие обвинявате сега Агенцията по хазарта?! Разберете го, има чувство за самосъхранение във всеки човек. Вие бихте ли тръгнали срещу 3 млрд. 200 млн. лв. годишно?! Тези хора имат огромна власт – не само финансова! Повтарям: не само финансова!

и съответно ще видите, че скандалите доста ще намалеят, както беше преди 2013 г.! И, второ, питам Ви: знаете ли къде се печатат билетчетата за така наречените пирамиди? Къде?

Благодаря Ви. Уважаеми колеги, аз Ви благодаря за репликите. По същество репликите няма как да не потвърдят фактите! Първо, колега Симеонов, по отношение на ограничаването. Ще си позволя като народен представител да изразя и лично мнение. Моето лично мнение е, че България следваше да бъде като по-големия брой страни по света по развитие, с никакъв хазарт. Лично аз и много от моите колеги сме категорично против всякакви форми на хазарт. В хазарта участват две групи хора – едните, които генерират лесни пари и се забавляват в хазарта, извършват преразпределение, и бедните душици, които се чудят как да свързват двата края и понеже няма никаква перспектива при тях, се надяват на някакво чудо, хората, които обикалят бензиностанции, лавки и търкат билетчетата. И това е много тъжна картина и възниква един морален въпрос: имаме ли право да отнемем и тази надежда? Веднъж приет Законът, тук трябваше да има разчети за бюджета, защото, господин Симеонов, виждаме го и в медиите, аз не съм юрист, но бих се замислил, би ли имало евентуални последици за бюджета, ако има съдебни процедури? Къде е подпис и печат на държавните експерти – кои, от коя институция? От тези, които си затварят очите пет години и които да ни кажат дали би имало загуби за българския бюджет? Може ли някой да излезе и да се подпише, че няма да има никакви загуби, а ще има само увеличение на приходите, в което ние се съмняваме? Второ, по отношение на тези 3,5 милиарда – да, поради тази причина пет години властта е сложила чадър и тихо, на сенчица делят пачките с основните играчи в хазарта. Те не се страхуват, те просто делят средствата! Освен това хора, които се страхуват, да си дадат оставките и да напуснат Държавната агенция за хазарта и Националната агенция за приходите, защото по тази логика, колега, те не ходят и в рафинерията например. Рафинерията след приватизацията до тази година не е платила нито една стотинка данък печалба, нали така? Добре, не е платила! И тогава какво излиза? Ами да си дадат оставката екипите в Националната агенция за приходите, които трябва да правят тези проверки, защото се страхуват. Ние сме за ограниченията. Разбирам от нашите колеги, че от 2018 г. ние сме предложили тези ограничения: къде да се продават лотарийни билети – далече от училища, далече от детски градини, далече от университети и така нататък. В заключение, някои от идеите в този проект са приемливи, тъй като те ограничават хазарта, но причината сега да се появи този проект е огромният скандал за това, че сега управляващите в държавата, заедно с хазартния бизнес,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Темата е изключително значима и важна за тъй като последната статистика показва, че над три милиона българи играят хазарт. По-сериозният проблем е, че само 10% от тези три милиона българи играят за удоволствие, а страшното е, че 40% от играещите хазарт вярват, че по този начин могат да забогатеят. Тази констатация е страшна от гледна точка на внушението към българския народ, че без труд, усилие и работа може да подобри своето благосъстояние. И тук да се върна на генезиса на тази пандемия в българското общество. Генезисът е законодателен с начало през 2012 г., когато започнаха промените в българското законодателство в посока разрешаването на всякакъв вид хазартни и лотарийни игри, облъчването на българските граждани през телевизиите и радиата, че това носи щастие и е форма на бърз начин за забогатяване, за да стигнем до сегашното състояние, в което над 3 милиарда от мизерните доходи на българските граждани постъпват основно в така наречените частни лотарии, като срещу тях стоят едни мижави 200 милиона, платени под формата на данъци. Наистина този проблем е на дневен ред за решаване. И наистина този законопроект, който ни се предлага с тези мотиви, звучи в тази посока, но! Голямото „но“! Тази пандемия и това оглупяване няма да бъде решено с одържавяване на лотарията, няма да бъде решено с прехвърлянето на хазарта само към един държавен монопол, тъй като,

тогава може да има решаване на този проблем. В противен случай всички ние, включително и българското общество, има обосновани предположения, че този законопроект цели да обслужи частен интерес. И ако това Народно събрание гласува този законопроект, то тези съмнения, поне в мен, ще бъдат категорично утвърдени. Необходима е нова философия относно хазарта и регулирането на хазарта, а минималните приходи, които постъпват, в момента априори, все още няма наредба на Министерския съвет приоритетно как да бъдат харчени, и мотивите, които се заявяват в публичното пространство, че ще отидат за здравеопазване и образование, нямат нищо общо с реалността. Няма да подкрепя този законопроект, тъй като той няма да реши наистина сериозния и тревожен проблем с тези пандемични нива на игра на хазарт от бедните българи, които обедняват все повече и стават част от този процес на оглупяване. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Ламбев. Реплики има ли?

защо е нужно това бързане по внасянето на Законопроекта? Миналата седмица в Комисията по бюджет и финанси той беше внесен като извънредна точка.

да видим дали можем да решим проблема. На второ място, отношението към хазарта и към хазартния бизнес във всяка страна е държавна политика – някъде има монопол, някъде хазартът въобще е забранен, а на други места има и държавни, и частни оператори. Също така беше казано: хазартът води към пристрастяване. Ама всички хазартни игри водят към пристрастяване не само лотариите, а този законопроект касае само един сегмент от хазартния бизнес и това са лотариите. Какво казваме със Законопроекта? Имаме проблем с хазартните игри в България, но само с лотариите, с другите проблем няма. Това казина, рулетки, кено, бинго, покер – да не ги изброявам, надбягвания, онлайн залагания, там всичко е точно, нали? Там проблеми няма, те продължават при същите условия, със същите частни оператори, само лотариите са ни проблем. Уважаеми колеги, това не е държавнически подход и държавническа позиция към сектора на хазарта. Това е решаване на проблем и това е решаване на проблема И как решаваме този проблем и този въпрос само на един фрагмент в хазартния сектор? Ние закриваме ли лотариите? Не ги закриваме. Ние увеличаваме ли данъка и таксите, които трябва да плащат лотариите, лотариите, за да ги изравним съответно с държавните лотарии на Българския спортен тотализатор? Не, ние ги одържавяваме, като по този начин монополизираме сектора. Защо точно тях, а не други видове хазарт не е ясно?!

но там ясно е записано кои сектори от икономиката могат да бъдат държавен монопол. И още един въпрос, който може би е най-важният и който тук трябва да го коментираме,

След като се твърди, че бюджетът е ощетен с такива колосални суми, кой носи отговорността за това? Тук не става въпрос за наказателна отговорност – там има прокуратура, има съд, нека те да решават кой крив, кой прав.

Политическият въпрос тук е: носи ли Министерството на финансите, в частност министърът на финансите, отговорност за действията на председателя на Комисията по хазарта, когото той назначава и който впрочем преди това е бил шеф в Носи ли отговорност министърът за действията и на другите членове на Комисията, които той също е назначил, пък било то по предложение на други държавни институции? А носи ли министър-председателят отговорност за действията на своя министър, след като по думите му липсват толкова пари в държавния бюджет? Как всеки един от гореспоменатите ще поеме своята политическа отговорност? Това е дебатът, който трябва да водим тук и сега от тази политическа трибуна. Това са въпроси, на които управляващите трябва да дадат отговор. Това е достойното политическо поведение, но практиката от последните години е доказала, че това, за съжаление, едва ли ще се случи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Тишев. Реплика? Уважаеми господин Симеонов, имате думата Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Тишев,

не точно по реда на Вашето излагане, но на тези, които не са верни. Нашият законопроект не е внесен преди доклада на Агенцията за държавна и финансова инспекция. Същото се отнася и за нашия законопроект през 2018 г. Тогава нямаше абсолютно никакви разкрития и тогава, за съжаление, не можа да мине този законопроект. Второ, защо се посяга на лотарията, а не се посяга на останалите игри, тъй като едва ли не те имали много голям дял? Нищо подобно. Лотарията е с огромния – над 50%, дял от лотарийните игри. Няма точна преценка, но казват хората, които се занимават с това. Мога да Ви уверя, всъщност какво да Ви уверявам, че най-елементарният анализ на всеки средно интелигентен човек би стигнал до извода, че с хазарт се занимават два типа играчи – едните са активни, другите пасивни. Активните са тези, които отиват целенасочено в определено място – в затворена зала, казино, Бинго и така нататък, да играят, влагат си парите, които са събрали целенасочено. Съвсем друго са всички останали слоеве на обществото, на които се бутат талони, едва ли не като ресто, които са подложени на ежедневно изкушение и които никога, забележете, няма да влязат в казино. Никоя баба, никое дете няма да влязат в казино. Това Вие много добре го знаете, но в случая внасяте една манипулация. Защо? Защото не е възможно всичко наведнъж. И най-накрая, защо се бърза? Не се ли сещате защо се бърза? Защото е опасно. Благодаря, господин Симеонов. Втора реплика няма. Господин Тишев, имате думата за дуплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Симеонов, в изказването си поставих няколко изключително принципни въпроса, включително въпроса за отговорността, на който не получих отговор. Това – първо. Второ, през 2018 г. Вашият законопроект имаше много добри идеи, но там въобще не беше включен казусът за това да монополизираме или да одържавяваме сектор от хазарта, и то само един. Защо не и останалите? Тук няма отговор и не беше даден отговор. Да, Да, аз приемам, че на пандемията, както се изразихте преди това в мотивите на Законопроекта, по търкането на билетчетата трябва да има някаква реакция, но това беше опасно и през 2017 г., и през 2018 г., и в началото на 2019 г., но не тогава внесохте този законопроект, който разглеждаме в момента. Не можем един ден да се събудим и да кажем: вижте, това е голям проблем, след като три години, четири години ни се случва пред очите и

можеше да им направи проверка – ревизия. Нищо! Пет години тишина и сега изведнъж голям проблем, дайте екстрени мерки как да решим проблема. Как ще го решим, когато лотариите на практика остават, само че ще ги прави държавата?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Тишев, ще си изгърмя правото на изказване, за да не останат залата и обществото с впечатление, че не се отговаря на някои от Вашите въпроси. По отношение на отговорността на институциите. Прав сте да зададете този въпрос, но сте прав и да искате търсене на отговорност като народен представител или като политическа сила.

ако сте били сигурни, че има такива злоупотреби, проблеми и закононарушения. Не знам, ако бъркам, поправете ме. Аз не съм чул Вие да имате някакви въпроси, питания или каквото и да било в тази посока.

обаче идеята е била същата. Идеята е била да бъде ограничено масовото предлагане, тъй като това е най-опасното от цялата хазартна дейност към настоящия момент въобще в България. Пак повтарям: не толкова местата, където се предлага възможност да се играе хазартна игра от хора, които имат за цел да го направят в закрити помещения – бинго зали и прочие, там, където те отиват съвсем съзнателно, отделили са съответните пари за тази цел, а съвсем различно е предлагането, което е масово. Идеята е една и съща, но когато през 2018 г. подготвяхме този законопроект, ситуацията не беше такава, каквато беше сега. Не, не беше, не беше, не беше. Това, което е различно като цяло в ситуацията, свързана с хазарта, е, че по-малко от месец преди да внесем Законопроекта избухна скандал, от който изплува информацията, която съответно все още не е доказана от прокуратурата за масово ощетяване в размер на 250 млн. лв. Това създаде съответната обществена среда и обстановка да внесем този законопроект. Това е обяснението. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Симеонов. Реплики?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Симеонов, на въпроса: защо в това Народно събрание ние и лично аз не съм внасял промени промени в законодателството, след като има такъв проблем? Господин Симеонов, ние все още вярваме на държавните институции и след като толкова години

Тоест няма как да очаквате ние да правим промени, при положение че институциите, които се управляват от Вас, от управляващите, заявяват, че всичко е наред в държавата, в този сектор. Сега изведнъж за една-две седмици, видите ли, нищо не е наред, давайте да решаваме проблема. Това е причината. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, колеги! На Комисията по бюджет и финанси вносителите на Законопроекта казаха, че имат въпроси към Комисията по хазарта. Отговорът беше, че те няма как да присъстват, защото прокуратурата им е на гости. Днес не само че Комисията не присъства, но няма представител и на Министерството на финансите. Аз имах конкретен въпрос към тях по отношение на необходимостта от нотификация на този законопроект. Господин Симеонов говори тук за техните предложения от лятото на 2018 г. Да, те бяха по-различни – касаеха повече рекламата на хазарта. имаше много логика, справедливи бяха исканията. На Комисията по бюджет и финанси се взе решение Министерството на финансите да изпрати за нотификация този законопроект. Какво се случи, господин Симеонов? Вие имате ли информация? Аз съм член на Комисията, нямам информация. Ако може, някой да отговори?! От Министерството на финансите ги няма, за да отговорят има ли нотификация? Трябва ли тези предложения да бъдат отново изпратени за нотификация? Аз смятам, че трябва, абсолютно задължително е!

бърза. Законопроектът е важен. Проблемите, които поставяте, са сериозни. Да, хазартът е заболяване и ние трябва да направим всичко възможно, за да се преборим с този порок в обществото, не смятам, че пътят е точно този. Между първо и второ четене ние ще имаме възможност да внесем и наши предложения. В крайна сметка към момента има за обществено обсъждане Законопроект за изменение на хазарта на Министерството на финансите. Защо не се синхронизират нещата, Вие сте част от управлението? Може би след месец отново ще гледаме промени в Закона за хазарта. Това не е добра законодателна практика

Комисията, която изцяло трябва да го осъществява, но липсва и контрол от страна на Министерството на финансите, което отговаря за това. Питам: как е правен бюджетът и как са планирани приходите от хазарт за всичките тези години назад? Как? Ако някой ги правеше експертно и съобразно Закона, още първата година след промените трябваше да се разбере, че нещо не е наред с таксите, които трябва да внасят частните оператори. Проблемите са много и точно затова трябва внимателно да се решават, за да нямаме още по-големи проблеми като държава и като общество. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Търновалийски. Има ли реплики? Господин Симеонов

Това е съдбата на нотификацията – тя е положителна. Все пак би трябвало да оставите правото на вносителя да прецени в кой момент да внесе нов законопроект, да го разшири, както в случая е направено, или да настоява за разглеждането на този. Имаше други обективни причини – избори, и така нататък. Нашата преценка беше, че сега е моментът, особено след като гръмна скандалът. Направо Ви го казвам! По въпроса защо не е синхронизиран Законопроектът на Министерството на финансите с нашия Законопроект? Ами не са синхронизирани. Не мога да Ви отговоря. Те си имат техен Законопроект. В момента е на обществено обсъждане – един месец, след това ще влезе в Комисията на Народното събрание. Това е друг Законопроект, който не е свързан с нашия, в смисъл – други са членовете, параграфите, които се променят. Не е съгласувано и мисля, че това е повече от очевидно за всеки, и доказва, че няма никаква синхронизация. Естествено, че няма синхронизация между това, което ние предлагаме и Министерството на финансите. Те са си в правото да предложат по-разширен текст, който да е свързан вече със самия орган на управление на хазарта и контрол, както и някои други неща.

Уважаеми господин Симеонов, не мога да се съглася с Вас, че не им е мястото тук на тези въпроси. Точно тук им е мястото, защото коментираме конкретно по този специфичен Законопроект. Вие казвате, че имате нотификация от началото на миналата година. Аз съм член на Комисията по бюджет и финанси, гласувал съм за такава нотификация, но не съм я получил. Ще Ви бъда благодарен, ако ми я предоставите, за да се запозная с нея.

което трябваше да бъде тук днес – трябва или не трябва да има такава нотификация? Трябва да има. Задължително е! Всички го знаем.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Симеонов, обръщам се към Вас като вносител. Понеже зададохте въпрос към господин Гечев: какви точно са мотивите ни, заради които няма да подкрепим внесения от Вас Законопроект – да, за съжаление, ние виждаме пропуски и затова ще се въздържим. Какви пропуски виждаме? Внимателно слушах Вашето становище и изложението, което направихте. Трябва да Ви кажа, че като цяло и като принцип съм съгласен с Вас и с изложените от Вас мотиви, но мисля, че те са недостатъчни и не си кореспондират с целите на Закона. Защо Ви казвам това? Да, съгласен съм, както казах, и Ви подкрепям, че нацията, подрастващите, трябва да бъдат опазвани от такива изкушения и зависимости. Направих си обаче труда да разговарям с двама психолози

Смятам също така, че приложението на Законопроекта е доста ограничено и е спрямо една част от хазартната дейност. Бих искал

че в тези зали, освен че се играе, се генерира и друга престъпна дейност. Много често в залите, около залите се продават наркотици, предлага се проституция, извършват се грабежи, извършва се и незаконна лихварска дейност. Така че бихме могли да разширим този законопроект и да се работи в по-широка посока за ограничаване престъпната дейност и въобще вредното въздействие на хазарта в по-широк аспект. Другото, което също искам да Ви кажа. Вие изброихте няколко държави, в които хазартът или лотарийните билети и така нататък са национализирани и са монопол на държавата. Съгласен съм! Вероятно е така! Това обаче го позволява техният основен закон – Конституцията.

националните пощенски и далекосъобщителни мрежи, използването на ядрена енергия, производството на радиоактивни продукти, оръжие, взривни и биологично силно действащи вещества“. С Решение № 2 от 6 февруари 1996 г. по Конституционно дело № 26 от 1995 г. Конституционният съд е приел, че в чл. 18, ал. 4 от Конституцията са изброени изчерпателно стопанските дейности, в сферата на които държавата може да установи монопол. Също така в Решение № 6 от 19 септември 2000 г. по Конституционно дело № 8 от 2000 г. Конституционният съд формулира извод по цитираното Решение № 2, а именно: приложното поле на държавния монопол е определено изчерпателно. Изчерпателното изброяване на дейностите, за които е допустимо установяване на държавен монопол, изключва възможността такъв да бъде установен и за други дейности. Една от целите на тази разпоредба е предотвратяване на монополизма извън посочените в нея случаи. Тоест ние в момента сме на път да предприемем решение, което на практика ще противоречи на Конституцията. От друга страна, мисля, че като Народно събрание трябва да създаваме закони и въобще законодателство, което е предвидимо и последователно. Казвам това, тъй като в Закона за хазарта има и разпоредба, която посочва, че за да се издаде лиценз за хазарт, съответното лице, съответният икономически субект трябва да направи инвестиции в размер на 1 млн. лв. Ние даваме лош лош сигнал, излъчване по отношение на икономическите субекти с тази наша непоследователна политика. От друга страна, господин Славчо Атанасов правилно отбеляза, че в Държавната комисия по хазарта работят хора, на които им е трудно да взимат решения, чувстват се заплашени, уплашени и така нататък. Така или иначе обаче работата на тази комисия е именно да извършва проверки. Това ѝ е вменено като задължение. Въпросът е тази държавна комисия е установила някакви нередности, подавала ли е сигнали, тъй като на страницата на Държавната комисия по хазарта изрично е написано, че тя работи и си кореспондира с ГДБОП, с МВР и и така нататък. Сега отново ще трябва да има някакъв наблюдаващ орган – дали ще бъде Държавната комисия по хазарта или както и да го наречемв такъв случай на тях ще бъде ли осигурена тази безопасност?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

да внесе Законопроект, срещу който стои една композиция – поне 50 вагона пари годишно. Казвам го образно, но нарочно! въпроса Ви: защо трябва да се бърза? Цялото Ви изказване беше: дайте сега да огледаме, дайте сега да видим. Изкарахте аргумента с Конституцията, макар че там има и друго друго правило, което ще Ви го кажа в момента. Изкарахте аргумента с Конституцията – един вид, образно казано: дайте да тупаме топката. Колега, вижте! Изправяме се срещу огромно, огромно влияние на хора в тази държава. Тези хора няма да се спрат да въздействат и върху нас като народни представители, не само върху Комисията по хазарта. Повярвайте ми! Колкото по-бавно става това нещо, толкова натискът ще бъде по-голям. Ще видите, че ще се организират дори и медийни кампании и така нататък, и така нататък. С три милиарда лева, приятелю, може да се купи цяла държава. Казвам го най-сериозно!

Така че с толкова много пари нещата са опасни, както каза и господин Симеонов. Затова бързаме, защото са опасни. Второто, което ми казвате – за Конституцията. Вижте, има едно основно правило. Тук има страхотни юристи. Още от римско време този, който притежава правата, той има право и да ги отнеме. Това е истината. От античността тези права – лотарийните, игрите на щастието, както са ги наричали проверете в исторически план, винаги са принадлежали на дър-жа-ва-та! Понякога тя, с нейно усмотрение, може да ги предостави на частник, обикновено любимец на някой близък до властта.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Байчев, първо, аз не бих се наел да тълкувам Конституцията. Преди Преди да внесем Законопроекта, извършихме съответните консултации и получихме отговор, че това не е нарушение на Конституцията. Мисля, че има Конституционен съд, конституционни съдии. Ако сметнете за необходимо, сезирайте ги, да видим какво ще стане. По наша преценка и съобразно нашите консултации няма нарушение на Конституцията. Това е по единия въпрос. По втория въпрос, Вие сте прав, че това предложение, тази промяна в Закона, която предлагаме, в никакъв случай не решава всички проблеми на хазарта, но според нас решава основния това е масовата пандемия, изпадане в зависимост от хазартната болест, което е болест, както казах, Но примерно, ако Вие сте имали желание, бихте могли до момента да направите съответните предложения, свързани с казината, свързани с незаконната дейност, с допълнителните престъпни дейности, които се извършват около казината. Не знам защо, може би случайно, пропуснахте най-важното: там най-страшното е прането на пари – това е престъплението към бюджета и съответно към цялата държава, но не го направихте. Предполагам, че по същите съображения, както господин Тишев, Вие сте имали абсолютно доверие в институциите, поради което в изминалите две години направихте четири вота на недоверие, защото сте имали голямо доверие в институциите. Някак си не се връзва това поведение. Аз мисля, че по-нататъшната защита в тази посока започва да буди съмнение във финансова зависимост на цялата група. Извинявайте!

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми репликиращи! Уважаеми господин Атанасов, започвам с Вашата реплика.

възможно е да сте прав. Този, който държи властта – да дава лицензи, да отнема лицензи и така нататък, но принципът на правовата държава определя нещо друго – когато ти бъде отнет лицензът, ти да можеш да обжалваш това решение пред съответния съд, а не просто да ти бъде отнет. Именно в тази посока казах, че ние трябва да правим последователно и предвидимо законодателство.

Мен обаче ме смущава нещо друго, което и двамата твърдите. Заявявате, че сме изправени срещу много пари – това е вярно, можем да бъдем купени и се обвиняваме едни други кой е бил купен или има някаква финансова зависимост. Не знам, може би съм прекалено незначителен като народен представител, защото никой никога не ми е предлагал някаква финансова облага или изгода, ако гласувам по определен начин. начин. У мен обаче буди тревога това Ваше съмнение. Хубаво е, ако на Вас някой Ви е предлагал нещо или знаете за някой друг, да го огласите. Иначе създавате една психоза, както при игрите. Благодаря Ви.

уважаеми колеги! Аз всъщност имам два проблема с този законопроект. Първият проблем е дали изобщо е приложима думата „национализация“ към бизнес, защото се чуха такива обвинения в залата. Ако засилваме държавната регулация или държавното участие в определен бизнес, особено в хазарта, смятам, че това е добре. Друг е въпросът, че не разбирам защо правим това само в областта на лотарийните игри, която е една малка част – според мен не най-вредната част, от хазарта, защото с лотарийните игри не може да си загубиш нито апартамента, нито колата, докато, за съжаление, познавам хора, които губят тези неща в другите видове хазартни игри в България, особено в залите с ротативките. Тоест, ако ще внасяме някакъв ред и контрол в тези неща, трябва да тръгнем от онези неща, които са най-вредни за хората, а според мен най-вредни за хората са местата, където наистина можеш да загубиш своето имущество и това на родителите си. Такива места има в цяла България, във всяко село. Това е едно от нещата, които аз лично бих Ви препоръчал – като ще минаваме в тези резки граници и крачки, дайте да разширим обхвата. Защо спирате само до лотариите? Дайте да го направим много по-широк. В това отношение Ви гарантирам, че ще направя предложение между първо и второ четене, за да видим каква ще е реакцията Ви, защото на мен ще ми е интересно. Особено вносителите ще ми е интересно как ще реагират. Второто, с което имам много тежък проблем – това е моментът, в който се случва. Господа, в момента, в който в парламента се разглежда Законът за хазарта, който очевидно касае частни интереси – очевидно никой не се съмнява в това, в същия момент прокуратура, ДАНС или не знам още какви специални части се намират в офисите на тези, с които всъщност този закон се занимава. занимава. Не знам по какъв начин успявате да го докарате до този синхрон, но едновременното разглеждане на Законопроект, който касае интереси за милиарди, присъствието на ДАНС и на тайните служби, и то очевидно според мен с цел арест довечера ще разберем какво са искали да направят, но това, че в момента в офисите на тези хора вървят обиски или каквото върви, ще го разберем довечера. Това е действие, извинете ме, на организирана престъпна група. Тук става дума за опит за отнемане на бизнеси. Аз Ви казвам, че никога не съм се срещал с Васил Божков, никога не съм говорил с него и нямам никакъв интерес да го защитавам, обаче това, което правите в момента, много лесно кънти в ушите на всички други бизнесмени в България, вероятно включително и на тези, които трябва да стоят на първия ред, а не стоят. Не знам докъде може да стигне това? Аз имам проблем с това. Не знам Вие дали го имате, но това, което правим в момента, има тежки последици. Дано да ги разбирате и дано да знаете, че може да издържите на тях. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кутев. Реплики има ли?

въпросът е много важен,

склонност към хазарта. Виждате ли, обаче когато държавата продава тези билетчета, от порок се превръща в благодетел. С цялото ми уважение, това не може да е довод, който сериозно да приемем. Ако е частно, търкането на билетчетата е порок, ако е държавно, е добродетел. Второ, кой е авторът на изключително тънкото психологическо наблюдение, то може би е социално-психологическо, че кено, бинго и какво беше още – аналогични игри, в по-малка степен създават хазартна интензивност или нагласа за хазарт и въвличат хората в хазарт. С цялото ми уважение, това е недоказуем факт. Трето, разговорите с експерти – като част от мотивите, че казината, аз ги наричам „свърталища“, че тези свърталища нямат отношение към процеса на обособяването на хазартна зависимост, за мен е срамно да се твърди от тази трибуна и да не ги включваме тук в този законопроект. Четвърто, изключително ценно беше за мен историческото сравнение за епохата на античността и какво е било тогава състоянието на хазарта. Но искам да попитам, ще правим инсинуации, трансформации, експроприации и всички -ации, за които се сетите, или ще правим регулации? Ако правите като идея регулации, ние ще Ви подкрепим. Ако искате да ограничаваме местата, които са около училища, учебни заведения, ако искате да ограничаваме рекламите, да ограничаваме натиска върху населението от хазартна зависимост, ние сме с Вас.

Държавната комисия и председателят на тази комисия да лицензира допълнително и други освен държавните места – или територии, или заведения, или обекти, поне аз така го чета, в този законопроект. В крайна сметка искам да попитам следното: този законопроект за коя държава е правен – за държавата България или за държавата Лотария? Ще Ви кажа защо питам. защо питам. Днес искахме вот на недоверие на това правителство, което управлява тази държава. За съжаление, ние не виждаме пряко следствие между функциите на държавата и това, което прави правителството. Вие искате и имате доверие, уважаеми вносители, на тази държава, която само на косъм не успя да даде на Гинка Върбакова една трета от енергоразпределението и енергоснабдяването, искате да дадете на тази държава, която две три години по-късно се плясва по челото и казва: ами те 250 милиона ги няма,

хазарта?! Това е държавата Лотария, не е държавата България! Когато докажете, че първото конкурентно предимство на България е хазартният бизнес, ние ще седнем и заедно с Вас ще го регулираме, но не може тази държава, която прави всичко възможно да няма контролиращ пакет в новия проект на „Белене“, тази държава, която не знам колко пъти се отказа от газов поток, който да минава през България, и сега не знам дали не сме изпуснали и влака.

вода за Перник – тука няма! Така че това не е държавен бизнес. Благодаря Ви за вниманието. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване.

Моля, режим на гласуване.

Имате думата, уважаема госпожо Стоянова. Уважаеми господин Председател, моля в залата да бъдат допуснати госпожа Маринела Петрова – заместник-министър на финансите, и госпожа Наталия Чернева – началник на отдел в дирекция „Данъчна политика“.

внесен от Министерския съвет на 10 декември 2019 г. На редовно заседание, проведено на 23 януари 2020 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха представителите на Министерството на финансите: Маринела Петрова – заместник-министър, и Наталия Чернева – началник отдел дирекция „Данъчна политика“; на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори: професор Огнян Симеонов – председател, и Генко Николов – главен секретар; на Института на дипломираните експерт счетоводители: Васко Райчев – председател, и Валя Йорданова – заместник-председател. Законопроектът беше представен от госпожа Маринела Петрова. Предлаганите изменения и допълнения в Закона за независимия финансов одит са свързани основно с необходимостта от прецизиране на някои текстове в закона при транспониране на изискванията на европейското законодателство, в частност Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г., и Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. След почти тригодишно прилагане на Закона е необходимо някои разпоредби да бъдат допълнени и разписани по-детайлно с цел ефективното изпълнение на задълженията и отговорностите на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, произтичащи от (ЕС) № 537/2014. За постигане на горепосочените цели се предлага: - разделяне на функциите по организиране и поддържане на регистрите на дипломираните експерт-счетоводители и на регистрираните одитори, като съответно последният ще се организира и поддържа от Комисията; създаване и поддържане на регистър на одитните комитети, както и обвързаност на функциите на техните председатели със съответните отговорности; - осигуряване на законова възможност Комисията да уведомява одитните комитети на предприятията предприятията от обществен интерес за резултатите от извършени инспекции и разследвания на техните одитори; - промяна в сроковете за ротация на одиторите при задължителен одит на финансовите отчети на предприятията от обществен интерес, включително възможност за удължаване периода за одитиране при съвместен одит; регламентиране на процедура за окончателно отнемане на делегирана от КПНРО на ИДЕС дейност по контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори, неодитиращи отчети на предприятия обществен интерес; - въвеждане на възможност за сключване на споразумения за прекратяване на административнонаказателни дела за нарушения на регламента и Закона. С предложените промени ще се осигури допълнителна сигурност на информацията чрез пряко осъществяване от Комисията на дейностите по вписване и отписване на одиторите в регистъра. Предвидени са допълнителни гаранции, че професията на регистрираните одитори се упражнява от лица с необходимите знания и умения. Осигурени са ефективни механизми за наблюдение на пазара на одиторските услуги на предприятията обществен интерес и оценка на дейността на одитните комитети; за повишаване на ефективността на административнонаказателните производства и за облекчаване на процедурата по налагане на дисциплинарни наказания на регистрираните одитори от професионалната организация. Със Законопроекта се предвижда отмяна на Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материалноотговорни и други длъжности от осъдени лица, както и изменение на Указ № 2242 – и двата от 1987 г., за свободните зони.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

Господин Търновалийски, заповядайте. Имате думата.

Всичките промени, които са предложени, които ще приемем, със сигурност ще подобрят законодателството в тази област и ние напълно ги подкрепяме. Правя това изказване, за да подкрепя промените в голямата им част, да поздравя двете страни в този процес, а именно Комисията за надзор и Института на дипломираните експерт-счетоводители за добрата комуникация и това, че се прави едно законодателство, което си комуникира по този начин, но все таки са останали нерешени въпроси и проблеми, макар и малки и незначителни, които ние може би на второ четене ще дебатираме и ще направим предложения в тази посока. тук ще дам пример с нещо, с което не съм съгласен и смятам, че вносителят няма основание да го предлага, а именно промяната на водения регистър на регистрираните експерт-счетоводители да премине от Института на дипломираните експерт-счетоводители към Комисията, която е надзорният орган. В крайна сметка ИДЕС е професионалната организация, тя отговаря за дейността, а създадената Държавна комисия за надзор върху тях има точно надзорни функции. Смятам, че в този дух и в тази посока са изискванията и на Директивата, но сега няма да Ви губя времето и да Ви цитирам и Директивата. Това ще го направим между първо и второ четене, като направим

Изказвания? Не виждам и други желаещи за изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит с № 902-01-68, внесен от Министерския съвет.

2016 г. В БРЮКСЕЛ. Доклад на Комисията по икономическа политика и туризъм. Заповядайте, уважаеми господин Кънев.

дадем съгласието за допуск в залата на: Лилия Иванова – заместник-министър на икономиката, Руслана Стоянова – началник на отдел „СТО и други международни организации“, Кирил Юруков – главен експерт.

Господин Кънев, необичайно, но Вие сте подготвили един изключително пространен, обширен, подробен и предполагам интересен доклад и ще четете бавно – нещо се е случило.

„ДОКЛАД по Законопроекта за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, Кралство Белгия, № 902-02-17, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 22 януари 2020 г., разгледа и обсъди Законопроекта за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, № 902-02-17, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г.

от Министерството на външните работи: Маргарита Ганева – директор на дирекция „Външноикономически отношения“, Злати Кацарски – началник на отдел „САЩ и Канада“ в дирекция „Америка“, и Саша Райчева – главен експерт в отдел „Международно публично право“ в дирекция „Международно право и право на Европейския съюз“; представители на социалните партньори, на Сдружение „Солидарна България“ и Канадско-българска бизнес мрежа. Законопроектът бе представен от заместник-министър Иванова. През 2016 г. българското правителство взема решение на неприсъствено заседание за подписване на така наречената СЕТА – Споразумението между двата субекта. На 7 юли 2016 г. на заседание на КОРЕПЕР представителите на България и Румъния подкрепят Споразумението. На 20 юли 2016 г. Комисията по икономическа политика и туризъм изслуша „Солидарна България“ и разгледа позицията на унгарския парламент във връзка с това споразумение. На 16 септември 2016 г. Европейският икономически и социален комитет излиза със становище по Споразумението. На 14 октомври 2016 г. Конституционният съд на Германия разреши на правителството да ратифицира Споразумението. На 30 октомври 2016 г. в Брюксел е подписано Всеобхватното икономическо и търговско споразумение – така наречената СЕТА, между държавите – членки на Европейския съюз и Канада. През април 2018 г. Конституционният съд на Република България излезе с решение по питане на президента Радев, че Споразумението може да се приеме от българския парламент с обикновено мнозинство от присъстващите. С Решение № 375 от 28 юни 2019 г. Министерският съвет предлага на Народното събрание Закон за ратификация на Споразумението. До момента 14 държави членки са ратифицирали Споразумението. Според вносителя Всеобхватното икономическо и търговско споразумение дава следните предимства: - Премахване на митата за внос на стоки с произход от Европейския съюз и Канада веднага след подписването или постепенно в рамките до 7 години за почти всички стоки – 99,6 99,6 по вноса на индустриални стоки, 100% по вноса на рибни продукти. Канада ще премахне митата на 90,9% от селскостопанските си продукти, а Европейският съюз ще премахне 92,2% от митата на селскостопанските си продукти. Продуктите, които няма да бъдат либерализирани са: пилешко и пуешко месо, яйца и яйчени продукти. Ограничен внос ще се прилага за говеждо, свинско и консервирана царевица. Всички правила за произход се базират в максимална степен на стандартите и правилата на Европейския съюз. Изключение правят правилата за автомобили, риба и някои преработени селскостопански продукти, които трудно изпълняват по-строгите европейски правила. Предвиден е механизъм за реципрочно сертифициране от сертифициращите органи, съобразно съответно канадските и европейските изисквания и стандарти.

Споразумението няма за цел да отвори пазара на Европейския съюз за ГМО продукти. - По отношение на услугите от обществен интерес България и другите държави – членки на Евросъюза, са включили допълнителни резерви, изключващи дейностите, свързани със социалните услуги, общественото здравеопазване и образование. Споразумението предоставя изключителен достъп до канадския пазар на обществени поръчки за Европейския съюз. Съществуват само два сектора, в които има ограничение от канадска страна – в областта на енергийните услуги и в обществения транспорт в две провинции – Онтарио и Квебек. По отношение на инвестиционния съд за разрешаване на спорове между инвеститор и държава всяко дължимо обезщетение на инвеститор ще се базира на обективни оценки на арбитражния трибунал и няма да бъде по-голямо от претърпяната от инвеститора загуба. Членовете на арбитража няма да бъдат назначавани от инвеститорите при спор, а от страните по Споразумението. - Канада е приела, че всички географски означения за хранителни продукти, предложени от Европейския съюз, ще бъдат защитени на сравнимо ниво с това, предоставено от европейското законодателство. Споразумението гарантира, че целите и пазарният достъп по Споразумението не са ограничени или засегнати от дейността на държавните предприятия, монополите и предприятията със специални права и привилегии. След започване временното прилагане на Споразумението има 19,6% увеличение на стокообмена на България с Канада. - Очаква се Споразумението да има ефект и върху разширяването на експортната листа за Канада. Преките канадски инвестиции в България не са изключително огромни обеми. Те са 61 млн. евро до момента. - В Споразумението не се съдържат разпоредби, които да засегнат културната идентичност на европейските страни. своето становище Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепя Споразумението и предлага да се дадат по-строги дефиниции на инвестициите в споразуменията, като се изключат концесиите и се отхвърли определението за услугите от обществен икономически интерес, отклоняващо се от дефинициите в законодателството на Европейския съюз, както и да се допусне прилагането на социални, екологични и иновационни критерии при възлагане на обществени поръчки и концесии в съответствие с правилата на Евросъюза. „Солидарна България“ акцентира върху факта, че по същество това не е търговско споразумение, а политическо. Настоява за максимално широк обществен дебат и провеждане на референдум по темата. Според „Солидарна България“ най-важните потенциални ефекти от Всеобхватното споразумение биха били следните: - Създават се пречки пред осигуряване на правото на сдружаване, на уреждане на спорове за неплатени възнаграждения, за допускане на инспектори до работните места. Ще се увеличи пропастта между заплащането на квалифицирания и неквалифицирания труд. - Заложеният в Споразумението ratchet механизъм позволява само разширяване на либерализацията, но не и обратно – връщане на публични услуги в обществени ръце. Споразумението възприема подход на „негативния списък“. Той се различава съществено от традиционните до момента споразумения на Европейския съюз, които се основават на система от положителни списъци, при които страните изрично изброяват секторите и подсекторите, към които поемат задължение да бъдат отворени за конкуренция. България“ призовава Споразумението да не бъде одобрено. В свое становище КТ „Подкрепа“ настоява да има възможност да участва в изготвянето на национална позиция при оформянето на търговски и икономически споразумения, страна по които е Европейският съюз. Икономическите споразумения имат трудови и социални аспекти, които традиционно се подценяват. Основните съображения и факти за СЕТА са: - Чисто търговската част от Споразумението е с ограничено действие, тъй като митническите тарифи бяха свалени радикално още през 90-те години. Наднационалните арбитражи – те препятстват работата на синдикатите, на сдружаването на работниците и служителите, на организирането на стачки. - Реалната защита на труда е слаба. Нарушаването на трудовите права в СЕТА ще доведе само до процес на дискусии и препоръки. Резултатите от прилагането на СЕТА до момента – вече близо две години, не потвърждават оптимистичните очаквания, с които Споразумението беше промотирано. - Значими икономически ефекти в полза на нашата държава няма. СЕТА по никакъв начин не може да се приеме като „споразумение-модел“ на бъдещи търговски взаимоотношения, защото то е в ущърб на работниците в Европейския съюз и Канада, в ущърб на малкия и среден национален бизнес. последвалата дискусия народният представител Румен Гечев изрази становище, че въобще не става дума за отношенията Канада –Европейски съюз, а за САЩ – Канада – Европейски съюз, тъй като американските компании, регистрирани в Канада, имат всички права по това споразумение. Когато една малка страна, със същото икономическо развитие – Канада, има достъп до голяма страна, пазар със същото икономическо развитие – това е Европейският съюз, по-малката страна печели. Не можем да търгуваме членството си в ОИСР и да подлагаме на риск националната си икономика. Напълно основателни са и притесненията за ГМО и фракинг, който от скоро със закон е забранен във Великобритания. Важен е и политическият момент при ратификацията. Народният представител Валери Симеонов говори за високотехнологични български производства, които се изнасят в Канада, Франция, Италия и Австралия. Предложи да се вземе предвид положителното становище по Споразумението на работодателските организации. Народният представител Крум Зарков коментира, че чрез това гласуване България ще даде сигнал как тя ще разбира бъдещето на организираната световна търговия и на глобализацията за развитието на света. Няма съмнение, че Споразумението ще доведе до сериозни секторни размествания, които ще могат да доведат до увеличаване на трайната безработица в европейски аспект. Няма държава, която, благодарение на свободната търговия, да е изравнила стандарта си с този, с който търгува свободно. Защото свободната търговия пречи на националните държави да създават свои правила. Народният представител Даниела Савеклиева, аргументирайки се с подкрепата за Споразумението писмените становища на Министерството на икономиката и на АИКБ, декларира подкрепа за ратификация на СЕТА от народните представители в Комисията от ГЕРБ. Народният представител Стоян Мирчев говори за това, че основен стълб в бизнеса са работниците, и досега СЕТА не е толкова притеснителна за работодателите, то тя е притеснителна за работниците в някои аспекти. На зададени въпроси отговори заместник-министър Иванова. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 11 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“ Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел.“ Благодаря Ви, уважаеми господин Кънев. Продължаваме с Доклада на Комисията по външна политика. Имате думата, госпожо Грозданова. гласуване Законопроекта за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, № 902-02-17, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г.“ заседание, проведено на 10 юли 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, Кралство Белгия. Мотивите към Законопроекта бяха представени от заместник-министъра на икономиката Лилия Иванова и заместник-министъра на външните работи Георг Георгиев. Преговорите между Европейския съюз и Канада за Всеобхватното икономическо и търговско споразумение са проведени в периода от месец май 2009 г. до месец септември 2014 г. Краят им е обявен на срещата на високо равнище между Европейския съюз и Канада в Отава 26 септември 2014 г., след което текстът е подложен на процедури за правен преглед и превод на всички официални езици на Европейския съюз и Канада. Този процес продължава до юли 2016 г., когато Европейската комисия представя официално на Съвета на Европейския съюз Споразумение и предложения за решения за подписване, временно прилагане и сключване на Споразумението. Съветът на Европейския съюз одобрява решения за подписване и временно прилагане на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение, оттук нататък ще го наричам СЕТА, през месец октомври 2016 г., което позволява то да бъде подписано на 30 октомври 2016 г. Българското правителство одобрява Споразумението с Решение № 899 на Министерския съвет на 24 октомври 2016 Споразумението е от споделена компетентност, което означава, че държавите – членки на Европейския съюз, са страни по него и следва да го одобрят в съответствие със своите вътрешни изисквания и процедури. Споразумението се прилага временно от 21 септември 2017 г., като според одобреното от Съвета на Европейския съюз решение за временно прилагане то обхваща всички разпоредби, освен тези, свързани със защита на инвестициите, уреждането на спорове между инвеститор и държава и разпоредби по отношение на защитата на интелектуалната собственост, заетостта и опазването на околната среда, които попадат под национална компетентност на държавите – членки на Европейския съюз.

Българската държава постави въпроса относно визовия режим на Канада спрямо българските граждани. През есента на 2016 г. след успешни контакти на ниво министър-председател е постигната договорка с канадската страна за поетапно премахване на визовите ограничения за българи от 1 декември 2017 г. Премахването от страна на Канада от 1 декември 2017 г. на визовите изисквания за българските граждани позволява на българския бизнес и на гражданите да се възползват изцяло от преференциите на Споразумението. СЕТА между Европейския съюз и Канада се очаква да насърчи и подобри търговско-икономическите връзки, както и да задълбочи сътрудничеството между България и Канада, това число да гарантира високи стандарти при осъществяване на търговските взаимоотношения не само в сферата на търговията със стоки и услуги, но и по отношение на инвестиции, интелектуална собственост, правила за произход и други. Споразумението създава условия икономическата дейност да се извършва в рамките на ясна и прозрачна регулация от страна на държавните органи, като в същото време правото на регулиране на обществен интерес е поставено като негов основен принцип. Европейският съюз и Канада запазват способността си за постигане на легитимни обществени цели в области, като общественото здраве, безопасността, околната среда, обществения морал и насърчаването и защитата на културното многообразие. В същото време следва да се отбележи, че Споразумението няма да наложи промяна в законодателството относно генетично модифицираните организми и няма за цел да отвори пазара на Европейския съюз за ГМО. Освен това няма да има отношение и относно употребата на технологиите за проучване и добив на шистов газ. Тези въпроси ще останат, както и до сега, прерогатив на правителствата на държавите членки. Предвижда се пълно премахване на митата за 99 на сто от тарифните номера до седем години, като за 98 на сто либерализацията е незабавна и тя се прилага от началото на временното прилагане на Споразумението, тоест 21 септември 2017 г. В допълнение към тарифната либерализация е договорено опростяването на митнически правила и процедури, както и правила за произход, чрез които износът на български стоки в Канада ще бъде улеснен. През първите девет месеца от временното прилагане на Споразумението износът на стоки от Европейския съюз за Канада се е увеличил със 7%. Предварителните данни за 2018 г. показват увеличение с 19,6% на стокообмена с Канада в резултат основно на значителен ръст на износа. Българският износ е нараснал с 38% в сравнение с 2017 г. До момента осъществените у нас преки капиталовложения от Канада са съсредоточени главно в добиваната добиваната промишленост и аутсорсинга на бизнес процесите, като България се стреми да насърчи развитието на инвестиционното сътрудничество в сферата на енергетиката, високите технологии и инфраструктурата. Предвид развитието на българската икономика и нивото на конкурентоспособност на българския износ се очаква увеличаване на износа на стоки, при чието търгуване на канадския пазар към момента се срещат затруднения. Основните сектори, в които се очаква потенциален ръст на износа, са лека промишленост, текстил и облекла, хранително-вкусова промишленост, машини и електрическо оборудване, оптични и медицински инструменти, химически и фармацевтични продукти и други неселскостопански стоки за бита. Допълнителна предпоставка, която следва да се отчете за потенциала на СЕТА, е фактът, че голяма част от развитите в страната производствени мощности доставят компоненти за други държави – членки на Европейския съюз, които произвеждат крайния продукт. Споразумението се различава от традиционния подход за разрешаване на спорове между инвеститор и държава, като създава независим, безпристрастен и постоянен инвестиционен съд. Членовете на този арбитраж няма да бъдат назначавани от инвеститорите при спор, а от страните по Споразумението, тоест правителството на Канада, Европейския съюз и правителствата на държавите членки. Определят се стриктни етични правила за тези членове, които осигуряват тяхната безпристрастност и независимост, чрез кодекс за поведението на членовете на арбитражния съд. Другият основен елемент е, че за първи път се включва апелативен механизъм. Държави членки, които вече са ратифицирали Споразумението, вече бяха изброени в Доклада на Водещата комисия. Канада е ратифицирала Споразумението, което е дало възможност за временното му прилагане. Споразумението подлежи на ратифициране със Закон от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, от Конституцията на Република България. Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване Комисията по външна политика с 12 гласа „за“, 5 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел,